sa saradnicima, poštovane kolege, u ova dva dana čuli smo veoma temeljnu raspravu o budžetu za 2022. godinu i poreskim zakonima. Dosta argumenata koji govore u prilog stabilnosti naših javnih finansija.

što je negde skoro 20 milijardi više nego 2012. godine, što dovoljno govori o tome kako naša ekonomija napreduje, šta više ako se ostvare prognoze, pre svega govorim o međunarodnim finansijskim institucijama, o našem rastu, možemo očekivati negde 2028. godine da će nam BDP biti iznad sto milijardi evra.Na ovo bih dodao još jedan podatak koji se tiče budžeta za narednu godinu, kao što smo mogli čuti on iznosi 1516 milijardi dinara i ako se vratimo na pomenutu 2012. godinu ostvareni budžet za tu godinu bio je 744 milijarde dinara. Iz ovoga možemo videti da je budžet Republike Srbije za narednu godinu dva puta veći nego budžet iz 2012. godine u apsolutnom iznosu, drugim rečima u državnoj kasi ima dva puta više novca.Opet ako se ostvare prognoze vodećih finansijskih međunarodnih institucija o našem rastu, mi možemo očekivati negde 2026. godine da naš budžet pređe dve hiljade milijardi dinara i da bude tri puta veći nego 2012. godine.Sve ovo što govorim znači pre svega da će naša država imati mnogo više novca i za investicije i za socijalnu politiku i za pronatalitetnu politiku i za povećanje plata i penzija i za sve ono što je građanima Srbije važno.Centralna tema, o čemu želim danas da govorim, jeste javni dug, što je to jedna od veoma zanimljivih tema i tema koje su veoma prisutne u javnosti, a tema oko koje ima jako puno manipulacija. Pre nekoliko nedelja

Šoškić bivši guverner NBS u periodu od 2008. godine do 2012. godine, dakle u periodu kada je naša ekonomija najviše propadala i kada smo imali najkatastrofalnije rezultate u našim javnim finansijama. Naravno, nisam iznenađen nedostatkom savesti tih ljudi i odgovornosti za ono što su radili, ali jesam bio malo iznenađen spremnošću njihovom da tako otvoreno govore neistine i da vređaju inteligenciju građana Srbije.Naime, Dejan Šoškić je izjavio da je javni dug Republike Srbije 2012. godine iznosio negde 43% ili 44%, a da je nakon toga sa promenom vlasti istorijski porastao preko sa samo par klikova na mobilnom telefonu svaki građanin Srbije može da dođe do zvaničnog podatka da je javni dug Republike Srbije decembra 2012. godine iznosio 61,5% BDP. Dakle, slagao je za celih 17% bivši guverner Narodne banke, i ja sam sasvim siguran da on odlično zna koliki je bio javni dug u vreme kada je on bio guverner ali očigledno da je imao veoma lošu nameru.Namerno sam uzeo kraj 2012. godine, jer je to bila godina koju su u finansijskom smislu u smislu budžeta i ekonomske politike kreirala bivša vlast ali slobodno sam mogao da uzmem i kraj 2013. godine, obzirom da je naš budžet u to vreme bio veoma opterećen visokim kamatama, visokim budžetskim deficitom i nova Vlada 2013. godine je prosto bila prinuđena da se zadužuje da bi mogla da ostvari tekuću likvidnost.Godine 2014. formiranjem nove Vlade čiji je premijer bio Aleksandar Vučić, Srbija je ušla u tu, sada već tu čuvenu fiskalnu konsolidaciju i teške ekonomske reforme koje su tada bile veoma kritikovane od strane opozicije, da bi negde krajem 2019. godine, početkom 2020. godine javni dug Republike Srbije pao na nekih 49%.Mi smo praktično sa tih 49% BDP javnog duga ušli u Kovid krizu i upravo zahvaljujući tome smo imali dovoljno prostora da ostvarimo veliku podršku i građanima i privredi, podršku od preko osam milijardi evra bez koje sigurno naša privreda ne bi mogla da opstane, a sve to ne bismo mogli da uradimo da prethodno nismo sproveli te ekonomske reforme i da nismo smanjili naš javni dug na ispod 50%, da je ostao preko 70% verovatno bi išao i preko 100 ili uopšte ne bismo mogli da emitujemo tu pomoć privredi i građanima, a rezultat toga bi onda bila katastrofa, desilo bi nam se ono što se desilo 2008, 2009, 2010. godine kada smo izgubili preko pola miliona radnih mesta.U budžetu za ovu godinu se kaže da će javni dug na kraju ove godine biti oko 55% i taj i taj javni dug ne samo što je manji nego 2012. godine, on predstavlja daleko manji teret za budžet, jer je prosečna kamata na dug daleko manja, da ne govorim da smo u jeku Kovid krize emitovali evroobveznice po 3,12% a da smo se 2009. godine zaduživali po kamatnim stopama od 7,25%.Ako se nastavi sa ovim trendom našeg ekonomskog rasta, mi ponovo možemo očekivati da negde krajem 2024. početkom 2025. godine naš javni dug opet bude ispod 50% i to je naravno mnogo važno, jer nikad ne znamo kada može da usledi neka nova kriza na koju mi ne možemo da utičemo, ne možemo da je sprečimo, ali moramo da budemo spremni da na nju odreagujemo.Još jedan način na koji se manipuliše sa javnim dugom od strane opozicije i njihovih tajkunskih medija jeste posmatranje javnog duga o apsolutnom iznosu, a to je nešto što se prosto nigde u svetu tako ne da objasnim, recimo, ako ja nekome dugujem 1.000 evra i Dragan Đilas nekome duguje 1.000 evra, mi imamo isti dug, dakle, to je isti iznos, međutim, 1.000 evra je mnogo veće, nego za tajkuna Dragana Đilasa i u praksi moj dug je mnogo veći od njegovog.Iz tog razloga se javni dug isključivo posmatra kroz njegov udeo u BDP-u. I da bi još jednom videli koliko mi tu nemamo nikakvih problema, treba reći da recimo Hrvatska ima javni dug između 85-90%, da da Slovenija ima javni dug nešto ispod 90%, Crna Gora 105%, Albanija preko 85%. Mnoge zemlje Evropske unije poput Španije, Italije, Portugala, od 120, 130, pa čak preko 150%, da ne pominjem sada Grčku koja je preko 200.Dakle, potpuno je jasno da je u tom smislu naša fiskalna politika i monetarna politika veoma dobra i da mi nemamo nikakvih problema sa javnim dugom koliko god neko pokušava da objasni kako to nije tako i da građanima predstavi u drugom svetlu.Bilo je dosta reči i o kapitalnim investicijama u ova dva dana i dosta se temeljno o tome govorilo ja bih hteo da pre svega govorim o još jednoj dimenziji koju te kapitalne investicije imaju, dakle, ne samo na rast BDP-a, na neku trenutnu korist u smislu otvaranja novih radnih mesta u potrošnji građevinskog materijala uključenost čitavog niza profesija u te procesa od samog projektovanja do krajnjeg izvođenja tih velikih kapitalnih investicija. Postoji još jedna dimenzije, jer sve te građevine poput autoputeva, kliničkih centara, beogradskog metroa, škola, bolnica, to su građevine koje će građani Srbije da korist i za 10, i za 20, i za 30, za 50, pa i za 100 godina.To najbolje govori o karakteru ove vlasti i činjenici da mi ne vodimo politiku razmišljajući o tome kako će naša država da izgleda za šest meseci ili za godinu dana, već kako će ona da izgleda za 10, 20, 30 ili 50 godina.To što će recimo, grad Čačak postati za par godina raskrsnica autoputeva, pa ubeđen sam da će benefite toga u mnogo većoj meri osetiti buduće generacije nego mi danas.S ovim ću završiti. Ako se setite godinama unazad kružila je internetom jedna fotografija Infektivne klinike u Beogradu koja je zaista bila jeziva. Upravo je ta fotografija slika i prilika bivše vlasti i onoga šta su oni ostavili iza sebe. Ta fotografija i klinički centri koji su bili netaknuti i Koridor 10 koji nije bio završen, sve je to njihova slika i prilika. Slika Infektivne klinike koju ćemo videti za nekoliko meseci potpuno nove i potpuno obnovljene, kao i slika kliničkih centara, autoputeva, to jeste slika ove vlasti i onoga što mi danas radimo i što će ostati iza nas.Mislim da to na najbolji način ilustruje koliko je država Srbija danas drugačija nego 2012. godine, koliko se promenila, koliko je naprednija, i koliko pre svega, uveren sam u to ima daleko bolju perspektivu.Zahvaljujem **Adrijana Pupovac** Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.Poštovani ministre, predstavnici Vlade, koleginice i kolege narodni poslanici, cenjene građanke i građani Republike Srbije, prema odredbama krovnog zakona Zakona o budžetskom sistemu pred poslanicima se na dnevnom redu našao i Predlog zakona o Završnom računu za 2020. godinu. Pre samog Predloga seta zakona članovi i zamenici članova Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava imali su prilike da se upoznaju sa izuzetno zavidnim rezultatima koji su se postigli zahvaljujući ekonomskim reformama, ali i sinergiji u radu predsednika države, Vlade, Narodne banke Srbije i narodnih poslanika za koje smo dobili priznanje svih međunarodnih finansijskih organizacija.S

reći ću samo da set zakona izmena i dopuna predloga zakona koji se danas nalaze na dnevnom redu predstavljaju pozitivnu afirmaciju za dalji napredak društva.Kada je reč o Predlogu zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2020. godinu, apostrofiraću podatak da je porez na dodatu vrednost ostvaren u zemlji bio čak 29% veći nego u 2019. godini.Kada smo kod prihoda čija struktura nas ekonomiste najviše interesuje moram nagovestiti da je najveći skok u prihodima kada se poredi sa godinom pre postignut zahvaljujući javnom sektoru od javnih preduzeća 25,2 milijardi dinara, čak 43% više nego u 2019. godini, dok je dobit državnih agencija budžetu donela 3,4 milijarde dinara, što je za 37,7% više nego u 2019. godini.Prihodi godini.Prihodi od prodaja kompanija „Ziđin“ u 2020. godini dostigli su nivo od 700 miliona dolara, što je za 34,4% više nego u 2019. godini.Pored

ogromnim sportskim centrom, izgubile bi smisao da predsednik svojom snagom, sposobnošću i autoritetom nije prizvao veliku kinesku kompaniju i imao snage da u Rudnoj Glavi pita generalnog direktora "Ziđina" kada ćete dati radnicima prosečnu platu od 100.000 dinara?Taj proces se danas ostvaruje, sa svakodnevnim, kontinuiranim, novim zapošljavanjem, uz činjenicu da od uspešnosti poslovanja direktno, ali i indirektno, preko kooperanata kompanije, zavisi egzistencija između 50 i 100 hiljada ljudi.Kruna svih ovih događaja je kolektivni ugovor, potpisan između predstavnika zaposlenih, tj. sindikata i tadašnjeg rukovodstva, predstavnika NR Kine, koji je zahvaljujući predsedniku Vučiću u kompaniji "Ziđing" ostao na snazi.Da je u doba velike ekonomske krize izazvane pandemijom Kovid - 19 i u najsnažnijim zemljama sveta došlo do zatvaranja fabrika, do zatvaranja radnih mesta, briga o svojim građanima, pored višekratnih pomoći, a u cilju zadržavanja radnih mesta, pokazala se i na rashodnoj strani završnog računa, gde su izdaci za zaposlene dostigli 326,7 milijardi dinara, što znači da je na zaposlene otišlo 18,6% svih troškova.Upravo zato što se budžet Republike Srbije temelji na dva osnovna stuba, kada smo kod rasta životnog standarda građana Srbije, moram da pohvalim i odličnu saradnju Narodne banke Srbije i Ministarstva finansija, koja se ogleda u stabilnom kursu dinara prema evru, stabilnim javnim finansijama i državnom kasom koja je likvidna, kao i odličnom koordinacijom fiskalne monetarne politike sa Narodnom bankom Srbije.Kako bi naši građani u što manjem obimu osetili efekte svetske ekonomske krize, na predsednikov predlog, u budućem periodu pokloniće se veća pažnja mehanizmu robnih vrednosti, ali i akciznoj politici.Drugi stub budžeta Republike Srbije svakako je kapitalno investiranje. Srbija je u 2020. godini privukla 3,44 milijarde dolara stranih direktnih investicija, što je više od polovine ukupnih stranih direktnih ulaganja u jugoistočnoj Evropi, što znači da Srbija zauzima treće mesto među ekonomijama u tranziciji po prilivu stranih direktnih investicija. Ispred nje su samo Rusija i Kazahstan.Zbog naših građana, izneću sledeće. Od zemalja u regionu, strana direktna ulaganja 2020. godine u Hrvatskoj iznose 1,3 milijarde dolara, u Albaniji 1,1 milijardu, u Crnoj Gori svega 529 miliona dolara.Sve ove činjenice govore zbog čega je Aleksandar Vučić najbolji predsednik i odakle tolika zavist, sve veći pritisak i mržnja pojedinih političara iz regiona, ali i antipatriota oličenih u liku i delu Dragana Đilasa, Vuka Jeremića i njihovih Marinika.Zahvaljujući odličnom geopolitičkom pozicioniranju Republike Srbije, ogromnim potencijalima kada je reč o investicijama, prirodnim, ali i antropogenim turističkim vrednostima, IT sektoru, koji je sve jači, i nizu komparativnih prednosti koje naša Srbija ima, sigurna sam da će se građani Republike Srbije ujediniti na predstojećim izborima i pružiti punu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću. Hvala.

i, naravno, mora se nositi sa svim problemima koji sleduju u sledećoj godini, pogotovo na svetskom i globalnom nivou, jer znamo da cena energenata raste i ne znamo tačno koliko će oni rasti u sledećoj godini.Ono što je za nas najbitnije je da odlazak našeg predsednika kod predsednika Putina prođe dobro, da ova država dobije povoljne cene gasa, a to će biti najbolja vest za naše građane i našu privredu.Iz budžeta se u najvećoj meri finansira putna mreža. Naravno, dobra putna mreža je uslov za razvoj jedne dobre države.

Polako dolazi vreme da moramo i pristupne saobraćajnice raditi ili rekonstruisati postojeće, da bi ti glavni naši putevi imali jednu punu meru doprinosa razvoja ove države, naravno, države, naravno, i za tranzit koji se dešava kroz našu državu.Zato opet pominjem, ja sam pominjao i ranije i mislim da postoji tu dobra volja, da je moja opština Koceljeva daleko od auto-puta "Miloš Veliki" 22 km. Postoji saobraćajnica koju treba rekonstruisati, dovesti u red i onda smo i mi blizu te saobraćajnice ako je pristupna saobraćajnica dobra. Naravno, Koceljeva će dobar put, već sad postojeći prema auto-putu koji ide do Šapca i brza saobraćajnica do Valjeva, odnosno do Iverka. Sa te tri saobraćajnice, taj prostor koji ima moja opština biće dobro povezan dobrim saobraćajnicama. Kad imamo takve saobraćajnice, onda je moguće i računati na dalji dobar razvoj te opštine.Mislim te opštine.Mislim da vodosnabdevanje i sada, a pogotovo u nekom budućem vremenu će biti najznačajnija infrastruktura za prostore koji to već nemaju ili nisu rešili do kraja ili su u velikom problemu. Tu se treba naslanjati na velike akumulacije, kao što je akumulacija „Stuborovni“, koja čini mi se da je zapremine 155 kubika vode i preradom te vode treba da se napoji ceo Kolubarski okrug, bez Osečine, sa Lazarevcem i Koceljevom.U poodmakloj je fazi izrada dokumentacije. Ja se nadam da će u sledećoj godini to biti završeno i da će možda krenuti i javna nabavka. Ako sve to bude tako, jedan veliki prostor, značajan za Srbiju, biće mu omogućeno da ima sigurno i stabilno vodosnabdevanje.Nadam se da će ova država, naravno, zajedno sa nama, sa lokalnim samoupravama, izneti taj posao kako treba i da će nam i građani i privreda na tim prostorima imati ispravnu zdravu pijaću vodu.Ono se nadovezuje na sve to, takođe su regulacije reka i rečnih tokova, pogotovo u ovim uslovima nepredviđenih klimatskih promena, imamo dosta padavina za kratko vreme i sve reke koje su sporije imaju problem kad su velike padavine da reše taj veliki dotok vode.Reka Tamnava je jedna spora reka, a ima brze pritoke. Kad su velike padavine, onda smo u velikom riziku i velikom problemu. Prve poplave koje se u ovoj Srbiji pojave su na našoj teritoriji, moje opštine.Dosta se radilo i radi se na regulaciji i same Tamnave i pritoka i to daje svoje rezultate. Naravno da treba još raditi. Planirano je to za sledeću godinu. Direkcija za vode, „Srbijavode“ imaju ozbiljan prilaz. Sad kada su bile ove zadnje velike padavine imali smo posetu direktora „Srbijavode“, Gorana Puzovića.Ima tu jedna ozbiljnost koja se vidi iz njihovog rada i poslovanja. Nadam se da ćemo u sledećoj godini, ono što smo razgovarali, da će se to pretvoriti u realizaciju i da će reka Tamnava biti u najvećoj meri ugrožena.Mi

što građane tog prostora interesuje, posebno interesuje, i drago mi je da je tu ministar poljoprivrede, mi smo razgovarali i ranije, to je prostor gde smo ugroženi u protivgradnoj zaštiti.Naravno, država i ovo ministarstvo je odradilo svoj deo posla. Automatizovali su protivgradnu zaštitu i ona mnogo bolje funkcioniše nego ono prethodna. Međutim, mi imamo tu jedan problem koji mi teško možemo da rešimo, a to je da Mačvanski okrug koji se kompletno naslanja na Drinu jednostavno sa druge strane Drine nemamo ozbiljnu protivgradnu zaštitu i onda gradonosni oblaci dođu kojoj i kada se i napada protivgradnom zaštitom nije baš moguće do kraja to rešiti. Ono što se očekuje da makar kroz finansiranje polisa osiguranja za poljoprivrednu proizvodnju to bude sa 40% na 70%.Razgovarali smo i sa Ministarstvom, postoji dobra volja i u ministarstvu, Odboru za poljoprivredu. Narod tamo očekuje i nadam se da ćemo to realizovati za sledeću godinu, da Mačvanski okrug uđe u taj deo povlašćenog finansiranja, naravno iz opravdanih razloga rizika protivgradne zaštite, zato što je vrlo teško braniti taj prostor od grada.Ono što želim da kažem, ono lepo što se danas dešavalo je vest od 10.00 časova koju je naš predsednik Republike Aleksandar Vučić najavio. To je finansiranje sporta, i to ozbiljno finansiranje koje do sada nije rađeno. Dugo ja funkcionišem i u politici, dugo sam i u sportu i mislim da ovako masovno finansiranje nikad nije bilo ponuđeno sa nivoa

finansirati dobar ili najveći deo sportova u prvoj i drugoj ligi takmičarskih sportova to je ozbiljno, dobro i nešto što treba podržati.Znate, vi u sportu ne možete da pogrešite. Iz sporta nikad niko nije izašao loš, iz ozbiljnog sporta. Da, mi imamo kvalitetne ljude, plus onaj zdravstveni deo koji je apsolutno tu.Znate, u sportu se nauči nešto što se teško uči, a to je da dostojanstveno primite poraz kad se desi, a u životu se dešavaju vrlo često porazi.Ono što ja očekujem, naravno kad država dobro funkcioniše, kad ima dobre prihode, naravno da će biti i proširenja za i druge nivoe sporta, one početne nivoe. Tu su školski sportovi, omladinski sportovi, amaterski sportovi.Najveći broj naših najpoznatijih sportista upravo su iznikli iz takvih sredina, manjih sredina. Zato mislim da ulaganje u sportske hale,

da ta školska omladina, omladina, amateri, itd. jednostavno se bave sportom, da dobri treneri naprave dobre šampione i onda će oni dalje vraćati to ovoj zemlji kroz dobre rezultate na državnom nivou, regionalnom nivou, evropskom i svetskom nivou, kao što već imamo, imamo određene naše sportiste.I najlepša vest i nju sam izabrao za kraj, a to je finansiranje novorođene dece, odnosno prvorođene, a biće i za drugorođeno i trećerođeno dete, to je nešto što se najlepše moglo desiti i sa time želim da završim današnju diskusiju. Hvala vam. Hvala.Reč ima Sanja Lakić. Poštovani građani, poštovani ministre, čestitam Vladi Republike Srbije na Sizifovskim naporima da od ove zemlje napravi zemlju koja radi i u kojoj se gradi.Svi zajedno smo morali da propustimo kroz naša sita dosta žita kako bi došli do ovog trenutka danas, ali još uvek moramo da iz vatre vadimo vrelo kestenje zbog onih koji nikako ne mogu da prihvate činjenicu da ne mogu večno da budu zakucani za državnu fotelju zbog onih koji ne mogu da prihvate činjenicu da nije politika, politika gađanja jajima i zbog onih koji ne mogu da prihvate činjenicu da nije valjana politika, politika urlikanja na sve što je srpsko, a da se nikada nisu udostojili da podsete i na bezumlje koje podseća „Jasenovački cvet“, da nikada u svojim urlicima nisu pomenuli ni „Bljesak“, da nikada nisu govorili o tragediji srpskog naroda u najvećem etničkom čišćenju posle Drugog svetskog rata u „Oluji“, da nikada nisu pomenuli srpska stradanja u našim pogromima, da nikada nisu pomenuli stradanje srpskih civila tokom bombardovanja 1999. godine na prostoru Republike Srbije.Kažu da je sve ljude moguće lagati neko vreme, da je neke ljude moguće lagati sve vreme, ali da je nemoguće sve ljude lagati sve Zato je njihova politika, politika prošlosti, njihova politika je politika rušenja i drago mi je što danas više u domu ove Narodne skupštine nećemo usvajati zakone koji su doneti sa koca i konopca i nećemo usvajati predloge zakona koji su sa milijardu i jednom rupom, nego danas raspravljamo o Predlozima zakona zahvaljujući kojima

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, vidimo da smo odgovornom fiskalnom politikom, u kombinaciji sa makro-ekonomskim performansama u proteklom periodu obezbedili relaksiranje politike plata i penzija i značajno povećali kapitalne investicije kao bitne komponente i privrede i građevinarstva, saobraćaja i same infrastrukture.Zato je ponovo važno istaći da je politika koju danas vodi Republika Srbija ne politika rušenja, nego politika izgradnje. Zato moram da podsetim na Zakon o budžetu za 2022. godinu, koji je Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture opredelio značajna sredstva, opredelio 255,57 milijardi dinara.To je budžet koji je veći za 40% od onog inicijalnog budžeta za 2021. godinu, to je budžet koji čak 80%, odnosno 210 milijardi dinara je usmerio upravo na investicije u infrastrukturne projekte. Pored izgradnje 1.300 kilometara autoputeva, pored izgradnje brze saobraćajnice, pored izgradnje lokalnih, komunalnih mreža, mi ulažemo i u brze pruge i spajamo srpsku prestonicu sa svim ostalim evropskim prestonicama.Ne kažu džabe da je slika vrednija od hiljadu reči. Zato sam danas želela da na primeru jednog relativno malog beogradskog naselja Batajnica u opštini Zemun podsetim kako izgleda kada je na čelu jedne države domaćinska vlast poput ove.Dakle, Batajnica je bila naselje koje, kako kaže narod, se nalazilo kao zadnja rupa na svirali, a danas samo što se tiče zdravstva izgrađena je prva Kovid bolnica sa smeštajem za 1.000 ljudi i sa najmodernijom opremom. Nismo tu stali. U Ugrinovcima je takođe napravljena potpuno nova zdravstvena ambulanta, rekonstruiše se centralna ambulanta u samom centru Batajnice, a takođe u tom istom centru Batajnice adaptiran je po prvi put dom kulture.Ono što je posebno značilo ljudima i Krajišnicima koji žive u najvećem izbegličkom naselju u gradu Beogradu, tzv. Busije, jeste izgradnja iz temelja nove osnovne škole sa najmodernijom opremom, a nastavlja se i adaptacija ostalih osnovnih škola, koje se nalaze u samom centru Batajnice.Takođe smo spojeni važnom petljom na novosadski put, na autoput, i kako je to rekao predsednik Vučić, to znači za Batajnicu i stanovnike ovog zemunskog naselja život zato što će da otškrine vrata za mnoge druge investicije. Takođe, nastavljamo da radimo na lokalnim putevima, a svi oni koji žive u naselju Šangaj u Batajnici znaju šta znači izgradnja brze pruge Beograd-Novi Sad i znaju da je ova izgradnja kao i sve ovo što sam navela, potpuno promenilo lice ovog beogradskog naselja.Kao što rekoh na početku, nemoguće, zaista je nemoguće lagati ljude sve vreme, zato je vlast koja je držala ovu zemlju na nekim rahitičnim državnim nogama davno prošlo vreme na koje podseti poneko proliveno jaje i po neka litra farbe na beogradskim muralima. Mene oni doista podsećaju na nešto što ne mogu da nazovem glasom razuma i podsećaju me na Nušićevog predstavnika vlasti, na Nušićevog „Narodnog poslanika“ koji doista zna i da govori i da ćuti samo neko, a u ovom slučaju neki gazda treba da mu kaže kada da govori a kada da zaćuti. Hvala.

poslanici, poštovani građani Republike Srbije, ja bih prvo danas zaista ponovio ovu sjajnu vest koju smo jutros mogli da čujemo od predsednika Vučića a to je uvećavanje jednokratne pomoći za prvorođeno prvorođeno dete sa 100 na 300 hiljada dinara i svakako najavu realizacije snažne strategije za jačanje nataliteta našeg naroda i mogli smo da čujemo da ćemo za 10 do 15 dana čuti i ostatak ovih mera. Moći ćemo da zaista vidimo kako će to izgledati i to je ono što je naš najveći problem, a kao što je i predsednik rekao, taj prosek godina za prvorođeno dete gde su majke sa 30 godina da se to spusti i ostale mere koje će uslediti za tim.Želeo bih sada da se osvrnem na rezultate Vlade Srbije iz ove i prethodne dve godine. Samo Samo informacija da će BDP do kraja ove godine biti veći za 20 milijardi evra u odnosu na 2012. godinu govori o tome da je Srbija danas zemlja koja je značajno jača, a i podatak da će prosečna zarada na kraju ove godine iznositi preko 600 evra i da ćemo mi praktično prestići jednu od zemalja EU pokazuje rezultate da mi zaista, odnosno rezultati Vlade Republike Srbije, dolazimo u jednu visočiju ligu. Merimo se sa svim ostalim zemljama EU.Direktne strane investicije za prvih 10 meseci iznose tri milijarde 140 miliona evra i podatak da je čak 60 hiljada novih radnih mesta u ovoj godini, godini krize i pandemije dok se ceo svet bori sa nezaposlenošću nešto što ukazuje da ne samo da se radi dobro nego svake godine sve su jači i jači rezultati.Osam milijardi evra podrške građanima i privredi u doba pandemije je nešto što malo koja zemlja može da iskaže kao podatak. Za sledeću godinu su ta tri glavna stuba budžeta. To je nastavak ubrzanog rasta privrede, nastavak infrastrukturnih projekata i poboljšanje životnog standarda. Uvećanje minimalne zarade od 1. januara za 9,4% i prelaženje nivoa od 35 hiljada dinara, odnosno 300 evra samo govori koliko padaju u vodu sve laži tzv. tzv. opozicije.Sedam do 7% iznosi povećanje plata u javnom sektoru od 1. januara, a u proseku 7,4% dok će za penzionere uvećanje biti 5,5% plus jednokratna davanja od 20 evra plus 20 hiljada dinara za naše penzionere. Zaključno sa februarom 2022. godine ukupna jednokratna pomoć penzionerima iznosiće 500 evra. Sva ova uvećanja se takođe odnose i na sve naše građane koji žive na prostoru KiM. Ne prestaje se i nikada nije ni bio plan prestanak pomoći našim građanima na KiM. Važno je napomenuti u tok kontekstu

evra.Kapitalne investicije, što je vrlo važno, a to nam omogućava nastavak rasta privrednog iznosiće 485,8 milijardi dinara ili čak 7,3% BDP.

Dakle, četiri milijarde evra izdvajanja za zdravstvo u sledećoj godini, što dovoljno govori koliko država Srbija i Vlada brine o zdravlju građana.Za zaštitu životne sredine, ono što je najviše napadano od strane onih koji pokušavaju da izvrdaju sa lažima i da omalovaže sve ono što radi država Srbija, izdvajanja za životnu sredinu biće 3,3 puta viša nego ove godine i to je znak da se Srbija menja jako brzo i u ovom pravcu.Kada je u pitanju ulaganje u kulturu uvećanje od 16% jasno govori da je i ova grana u našem životu jako se značajno u nju ulaže.Poljoprivreda kao jedan od najvažnijih segmenata i najvećeg potencijala Republike Srbije izdvajanje i dodatno uvećanje za 10 milijardi dinara za sledeću godinu i mislim da je jako važno u kontekstu toga što je sada upravo energetska kriza pokazala šta znači imati određene sektore u državi ojačane pa smo tako zahvaljujući rezervama gasa i ulaganjem u energetski sektor naši građani nisu osetili tu krizu. Isto tako mislim da ovo dodatno ulaganje, odnosno uvećanje ulaganja u poljoprivredu će nam omogućiti da stvorimo jača poljoprivredna gazdinstva, odnosno da budemo sigurniji u slučaju nadolazeće krize koja može da se vidi i u najavi eventualne krize sa proizvodnjom hrane.Planirani deficit za 2022. godinu je 3% BDP-a. Ovo je zaista ogroman rezultat, a na kraju ove godine će iznositi 4,3%. Javni dug je planiran da se smanji sa sadašnjih nešto više od 58% BDP-a na iznos od

snažnom razumevanju našeg predsednika Aleksandra Vučića uradila i koliko je uradila i čini na prostoru Kosova i Metohije. Kada je reč o ulaganjima u infrastrukturu, evo samo da uzmemo prethodnih nekoliko dana, odnosno skoriji period. Juče je u Kosovskoj Mitrovici otvoren novi most i pušten u saobraćaj, na Dan oslobođenja Kosovske Mitrovice u Drugom svetskom ratu.Takođe, započeta je rekonstrukcija Kliničko bolničkog centra u Kosovskoj Mitrovici i to mnogo znači za naše građane, jer svi naši građani širom Kosova i Metohije upravo dolaze na tercijalno lečenje u Kosovsku Mitrovicu trenutno. Naravno, u planu je uskoro i početak izgradnje novog objekta Kliničko bolničkog centra Priština koji se nalazi u Gračanici.Pre par meseci je položen kamen temeljac za univerzitetsku zgradu od oko devet i po hiljada kvadrata u kojoj će se nalaziti tri fakulteta i zgrada rektorata. Ko god je bio u Kosovskoj Mitrovici dobro zna kako izgleda taj velelepni deo u kome se nalazi pet studentskih domova i studentski centar. Sa izgradnjom ove zgrade praktično će se zaokružiti jedan kampus

volim da istaknem i povratničko naselje „Sunčana dolina“ sa nekoliko stotina stambenih jedinica koje zaista izgleda fenomenalno i uskoro se očekuje i završetak izgradnje ovog naselja.Međutim, naselja.Međutim, ono što nama najviše stvara probleme na Kosovu i Metohiji to je neispunjavanje Briselskog sporazuma od strane prištinskih institucija, odnosno vršilaca vlasti. Konstantno odbijanje uspostavljanja Zajednice srpskih opština u skladu sa potpisanim sporazumima i to uvek volimo da istaknemo, dakle potpisani sporazumi, važno nam je to da kažemo zato što je najvažniji sporazum je i taj pored prvog Briselskog i Sporazum o pravnom okviru, odnosno principima za uspostavljanje Zajednice srpskih opština koji definiše jasne nadležnosti zajednice, a potpisan je 2015. godine

za ostvarivanje kolektivnih prava Srba na KiM, ali i ostalog nealbanskog stanovništva. Uvek volim da kažem da su tu i naša braća bošnjaci i goranci koji sa nama svakako dele istu sudbinu.Ono što mnogo zabrinjava i što nam unosili veliku nelagodu su velikoalbanske izjave Aljbina Kurtija koji je čak svojom poslednjom izjavom istakao da je to njegov lični stav. Lični stav nekog ko vrši najveću funkciju vlasti na teritoriji naše južne pokrajine. Što je najgore, nema nikakve osude, nikakvog komentara od strane bilo koga iz Međunarodne zajednice. Bilo koga. Da je to rekao naš predsednik Aleksandar Vučić na tu temu, do sada bi imali sijaset napada, optužbi, razapinjana da smo najgori.

Po Draganu Đilasu sam ja prvi kriminalac zato što živim na KiM. Oni ćute kada su skoro na naš narod pucali i napadali nas prištinski specijalci. To je ono što izdvaja

i kada su se sakrili prilikom pogroma 2004. godine, pa su bili po inostranstvu i kada su postavili najgluplje moguće pitanje Međunarodnom sudu pravde, gospodin Vuk Jeremić kome očekujemo da se digne spomenik u Prištini jednog dana, ali svakako i Dragan Đilas koji nikad nije osudio napad na Srbe, nikad nije ništa dobro uradio za nas, niti nam želi, niti misli dobro. To moram da kažem, jer taj isti deo opozicije danas ide u fijaker u fijaker kampanje predvođene Marinikom Tepić sa vozilima od po nekoliko stotina konjskih snaga.Smeta njima najviše srpsko jedinstvo nas na KiM koje je oličeno u Srpskoj listi i ta neraskidiva veza sa državom Srbijom,

nije bilo Aleksandra Vučića i njegovog strateškog razmišljanja kada je u pitanju naš opstanak i ostanak na KiM, nas sigurno ne bi bilo danas dole. Nikad nećemo zaboraviti kako je bilo teško dok su oni bili na vlasti, kada je Srbija bila finansijski na kolenima, nije bilo vojske i verujte, u poslednjim teškim dešavanjima mnogo nam je bilo puno srce kada smo znali da je tu vojska Srbije koja je jača nego ikad, koja nije ni postojala u njihovo vreme. Raduje i danas kada smo čuli vest, kada je predsednik Aleksandar Vučić najavio dodatna ulaganja u vojsku Srbije i nešto čime ćemo moći svi da se obradujemo uskoro kada to čujemo.Želim to čujemo.Želim da kažem da ova Vlada Republike Srbije ima neverovatne rezultate i ono šta se radi iz dana u dan, iz godine u godinu sigurno garantuje da će Srbija 2025. godine dostići obećani nivo od 900 evra prosečne zarade i da ćemo sigurno svi bolje živeti, a za nas na KiM to mnogo znači, jer dok je jake države Srbije, biće i jak naš narod na KiM. Hvala.

zato što su to predlozi zakona koji daju mogućnost da naša zemlja Srbija ide bržim i jačim putem, gde će ući u promene, u boljitak u svakom delu naše zemlje Srbije.Danas smo čuli i našeg predsednika Srbije, Aleksandra Vučića kada je govorio o ulaganju u prvorođenu decu, u nove investicije,

da se kod nas završi i konačno uradi sportska hala gde bi ti mladi ljudi mogli da se bave sportom. Malopre sam govorio da selektor mlade reprezentacije Srbije u fudbalu je iz Svrljiga, Dejan Branković.

obaveštavam vas da, na osnovu člana 101. stav 4. Poslovnika, prekidam rad ove sednice zbog održavanja Osme sednice Drugog redovnog zasedanja, koja je zakazana za sutra u 10.00 sati.U skladu sa članom 101. stavom 5. Poslovnika, obaveštavam vas da će Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja biti nastavljena u petak 26. novembra u 10.00 sati.Dakle nastavljamo sutra.